on registreerunud 21 Riigikogu liiget, puudub 80. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Lühidalt tutvustan ka meie infotunni läbiviimise reegleid. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit, vastamiseks on aega kolm minutit. Riigikogu liige saab võimaluse pärast oma küsimuse esitamist üheks täpsustavaks küsimuseks ja lisaks saab veel üks Riigikogu liige selle küsimuse raames esitada ka lisaküsimuse. Meil on täna kokku 13 küsimust, seega asume hoogsalt asja juurde. Meie tänane esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teema on majandus. Lauri Laats, palun!

Härra peaminister, palun! Aitäh! Hea küsija! Majandusanalüüs loomulikult on olemas. Kõik, mis puudutab maksumuudatusi, siis need kehtestab loomulikult parlament, mille liige teiegi olete. Seda esiteks. Teiseks tagasiside. Kui te küsite, ja võib-olla ma veidi üldistan seda tagasisidet, aga siiski, ka selle maksufestivali lõppakordi seisukohast ehk enne seda, kui valitsus need otsused langetas, ettevõtluselt ja laiemalt üldsuselt saadud tagasiside üsna lihtne: kõik saavad aru, et kaitsevaldkonda tuleb panustada. Seda ei seata kahtluse alla. Ma usun, et seda ka teie valijad või teie tagasisidestajate ring teile tõenäoliselt ütlevad. Kui ei ütle, küsige laiemalt ringilt. Ettevõtjate poole pealt samamoodi – oli ettevõtjaid, kes eelistasid täiendavat maksukoormust võib-olla mitte saada, aga paljud, siiski suurem enamus, ütlesid, et nad on nõus panustama.

siis see maks peakski olema julgeolekuvajaduste katmiseks ja teiseks [peaks see olema] tähtajaline. Seda ta on.Ootused, mida on veel mainitud, kui te küsite ootuste kohta, on kindlasti kärped. Avaliku sektori ja riigi rahaasjade kordategemiseks on väga olulised kärped.

Ja ükski ajalugu ei alga muidugi sellest valitsusest ega lõpe parajasti ametis oleva valitsusega. Ka eelmine valitsus tegi kärpeotsuseid. Kokku umbes 1,3 miljardi eest kärbitakse. Kärped on selleks vajalikud, et teha korda meie eelarve, selleks et mahuksime raamidesse. Laia julgeolekumaksu, mis on tähtajaline [ja kehtib] 2028. aasta lõpuni, kehtestamine on vajalik selleks, et katta kasvanud julgeolekukulutused. Ma olen seda numbrit ka varem nimetanud, aga 2,16% SKP-st oli 2022. aasta lõpus kaitsekulutuste määr. Praegu on see 3,4%. Vahe on 550 miljonit. See on loogiline, et kriisis kulutusi tõstetakse ja kaitsesse panustatakse, aga see [vahe] on vaja katta. Meil on üks armas oma Eesti riik – seda riiki hoiame ja selle jaoks seda ongi vaja. Suur Suur tänu! Järgnevalt täpsustav küsimus. Lauri Laats, palun! Aitäh! Ma arvan, et mis puudutab kärpeid, siis eks see on ka õige suund ja seda on ka analüütikud välja toonud. Mis puudutab üleüldist majandusseisu, siis kõik näevad ette kindlasti majanduslangust. Ma tsiteerin Triinu Tapveri analüüsi, mis ta on ka oma arvamusloos välja toonud. Arvamusloo pealkiri on "Majandusanalüütik: eelarve maksutõusudega tasakaalustamine eelarve maksutõusudega tasakaalustamine tekitab pikema ja suurema majanduslanguse" ja ta toob välja, tsiteerin: "Maksutõusud toovad kaasa hinnatõusu, vähendavad ostujõudu ja tarbimist ning seetõttu lükkavad majanduse pikemasse langusesse." Ehk siis see, millega te tegelikult tegelete praegu. kiire ja lihtne lahendus küll, kuid selle eest laenatud järgmiste aastate arvelt." Ehk siis kiire ja lihtne lahendus on see, et te tahate eelarvet tasakaalu viia, ja seoses sellega tegelikult ka majandus langusesse läheb. "Siin tekibki küsimus, mis põhjusel me praegu maksutõusude teed läheme,

ta kindlasti pooldab ka oma analüüsis, aga mis puudutab praegu lihtsalt maksutõusudega eelarve tasakaalu viimist, siis see ei ole see tee, mida ta eelistaks. Selles osas tahaksingi ikkagi vastust saada, kas teil on olemas analüüs, kuidas see mõjutab

Rahandusministeeriumi majandushinnangud, analüüsid, Eesti Pank teeb oma prognoose, samamoodi teevad prognoose kommertspangad, eri finantsinstitutsioonid.

Seejärel see langeb, ka mujal maailmas tegelikult on inflatsioonitase üldiselt hakanud langema. Kui üldiselt majandust vaadata, siis oli ju ajastu, kus rahal ei olnud hinda, keskpangad tõmbasid selle nüüd kokku, sellega ka veidi vähendades majandusaktiivsust, ja täiesti teadlikult, et hinnatõusu ohjeldada. Sealt edasi on Rahandusministeeriumi ja

ja oodata on mõneprotsendilist, võib-olla isegi veidi suuremat majanduskasvu. Eks aeg näitab. Nii et üldine trend praegu on selles suunas, et majandus pärast nüüd jahedat perioodi hakkab vaikselt kasvama. See on selline üldine pilt. Nüüd maksudest laiemalt. Te tsiteerisite LHV majandusanalüütikut, ja loen mina nii LHV, Swedbanki kui ka teisi majandusanalüütikuid pea igal võimalusel huviga ja ma arvan, et nende jutus on kindlasti ivasid. See, mis puudutab kärpeid, aga ka riigi rahanduse struktuurset probleemi – võib-olla tuua äärmiselt lihtsustatud näide, et kui teil oma majapidamises teie kulud ületaksid teie tulusid väga pikalt, siis midagi tuleb sellega ette võtta. Eesti riigi kulud ületavad tulusid väga pikalt, enam ei mahu isegi Maastrichti raamidesse, kui me mingeid samme ei astu.

oleme. Eilne saade – kui te juba LHV lainel olete, me ei pea seal ühele pangale teiste hulgas reklaami tegema –, ma kindlasti soovitaksin vaadata "Esimest stuudiot", seal oli Madis Toomsalu, kes esines minu meelest väga hästi, väga selgelt. Ta ei olnud alati valitsusega ühel arvamusel, olgu see ka kohe öeldud, aga see kirjeldus on ikkagi üsna lihtne, langeb kokku ka sellega, mida Vabariigi President on öelnud, et otsuseid tuleb langetada, mitte lasta ebakindlusel ja lõputul sellisel peataolekul valitseda. Nii et nüüd on otsused langetatud, sellele saab järgneda maksurahu. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt lisaküsimus. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Meil on kõrged tööjõumaksud. Te tõstsite käibemaksu. Nüüd, keset kriisi, kehtestate ettevõtte tulumaksu.

Kui me jätkame sealt, kus ma teie kolleegile vastates pooleli jäin, siis LHV juhi hinnangul on Eesti konkurentsieelis tublid inimesed, kes teevad targalt oma asja. Ma arvan, et see on üks väga hea vastus. Eestil on veel hulk unikaalseid konkurentsieeliseid, näiteks meie tugevalt arenenud digitaalne sektor: võime selles sektoris olla palju suurema jalajäljega, kui on Eesti riigi

See on üks väga suur võimalus meie jaoks. Kõrgema lisandväärtusega tootmises materjalitööstuses ja ka näiteks puidu väärindamises, taastuvenergia kasutamises on suured võimalused.Ja nüüd on tekkimas selline täiendav võimalus, mis kindlasti ka Keskerakonna liikmete südametele rõõmu teeb: Eesti suudab oma kaitsevõimet tugevdada kaitsetööstuste kasvu kaudu. Kaitsetööstus on kindlasti üks valdkond, mida maailmas nähakse kasvavana. Jah, tõepoolest, põhjused selleks võib-olla pole teab mis head. Sõda, mis on küll parajasti ka innovatsiooni sünnitaja tihtipeale, aga sõda Euroopas, Venemaa julm agressioon Ukrainas, Ukraina vabadusvõitlus, mida meie toetame kuni Ukraina võiduni, on siiski see koht, kus me saame aidata samaaegselt Ukrainal seda sõda pidada Venemaa vastu ja luua luua uusi tooteid, millega on võimalik saada Eesti ettevõtjatel referentsi ja hiljem ka mujal maailmas endale turgu tekitada. Nii et meil on päris-päris-päris palju erinevaid võimalusi ja see loetelu ei ole kuidagi ammendav.Korra üldisest maksukoormusest ka. maksukoormusest ka. Ilmselt seda võib ka hiljem kirjeldada, kui eelarve kuskil komisjonides on, aga üldine maksukoormuse pilt on, et isegi maksutõusude puhul Eesti on maksukoormuselt Euroopas siiski tagumises otsas või tagumises kolmandikus, tagantpoolt 7., teatud hetkel tagantpoolt 11. Euroopa keskmine maksukoormus on 41,7%, Eestil jääb see umbes 36% kanti, ka tõustes. Nii et Eesti maksukoormus üldiselt Euroopa võrdlusena jääb siiski madalate hulka. Nii et seal me siis oleme. Võib-olla, jah, vaadake sedasama saadet, mida ma juba kolleegile soovitasin, ja leiate teiegi veidi optimismi. Suur Suur tänu! Lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Teema on majanduse elavdamine ja küsib Riigikogu liige Martin Helme. Martin Helme, palun!

meil on mingi laiapindne riigikaitsemaks, mis on vajalik selleks, et meil on nii suured kaitsekulutused. No ei ole, noh. Meil on kehtestatud automaks suurusjärgus 230 miljonit eurot, käibemaksu tõus tõi üle 200 miljoni euro, tulumaksu tõsteti üle 200 miljoni euro, ettevõtetele tuleb nüüd tulumaks, mis on alla 200 miljoni euro, siis sellele lisandub järgmine ring käibemaksu-tulumaksu tõusu. Ja see kõik kokku peaks meile ühes aastas riigieelarvesse lisatulu tooma umbes miljard eurot või natuke isegi peale. Riigikaitsekulud on suurenenud meil 200–300 miljoni euro võrra aastas, mis on, ütleme, sellest veerand või isegi vähem, viiendik. Kuhu see ülejäänud kolmveerand või neli viiendikku läheb? Selle te kandite ju oma rohepöörde peale. Nii et ärge rääkige meile lakkamatult sellest, kuidas kõik on nõus maksma riigikaitsemaksu viis korda rohkem, kui tegelikult riigikaitsele kulub. Ei ole vaja sihukest goebbelslikku valet meile siin ajada. Nüüd, ma tahtsin tegelikult pöörduda selle juurde tagasi: meil oli siin vestlus, kui Kristen Michal küsis peaministri volitusi, ja siis juba oli välja kuulutatud suurettevõtete toetusmeede 160 miljonit eurot aastas. 160 miljonit eurot aastas on nüüd lukku löödud. Keldo on meile ka rääkinud umbes, kuidas see toimub, see on väga spetsiifiline kõik: sa pead olema täpselt nii suur ettevõte ja tegema täpselt seda ja siis sa saad valitsuselt raha, igal aastal 160 miljonit. Arvatakse, et umbes kaks ettevõtet aastas seda toetust saab. Ma küsin sama küsimuse, mis ma küsisin siis, kui oli peaministrile volituste küsimine – kas me juba saame teada, kes on see Reformierakonnale lähedal seisev ärimees, kes selle maksumaksja raha saab? Aitäh! saab? Aitäh! Selle lõpu kohta ma ütleksin, et see kindlasti ei lähe nii, nagu see oli teie rahandusministriks olles. Kas see kriminaalasi on nüüd lõpuni menetletud või on parajasti kohtus? Praegune valitsus ei kavatse teie jälgedes sellisel viisil käia, olgu see vahe sisse tehtud. See on väga oluline. See on esiteks. Ja õigust mõistab loomulikult kohus, nii et kui kohus ei ole lõpuni mõistnud, siis ootame selle kindlasti ära. Seda esiteks.Teiseks, majanduse elavdamise meetmetest ja võimalustest. Suurinvestorite meede oli teemaks juba eelmise valitsuse majandusplaanis ja kindlasti ja kindlasti võin teha ka komplimendi varasemale majandusministrile Tiit Riisalole, kes sellega tegeles ja kes selle ka välja pakkus. Minu meelest ja ülejäänud valitsuse meelest on tegemist ju mõistliku meetmega, mille mõte on tuua Eestisse uusi investeeringuid teatud tingimustel. See ei ole poliitilise eelistuse küsimus, vaid pigem selle eelistuse küsimus, et me saaksime kõrgema lisandväärtusega ettevõtteid siia, kes investeerivad Eesti majandusse. See on tegelikult, ma arvan, riigi ja avalikkuse üks ootusi, et meile tuleks juurde neid, kes väärindavad rohkem seda, mis meil on, toodavad kõrgema lisandväärtusega, kasutavad neid ressursse ja võimalusi, mis meil on, ja eeskätt ekspordiks. ma julgeksin küll öelda, et pigem sellele ideele kui sellisele võiks olla üle välja poliitiline toetus. Ma pigem olen üllatunud sellest võib-olla hoiakust, et te arvate, et Eestis ei ole vaja uusi ettevõtteid, investeeringuid. Mina arvan, et on vaja. Ja see ei puuduta ainult välisinvesteeringuid. Neid investeeringuid võivad teha Eesti ettevõtjad, kes sellesse programmi kvalifitseeruvad, täpselt samamoodi. Seal on teatud tingimused, need tingimused on kõigi jaoks avalikult ühesugused ja nende tingimuste alusel nad [need ettevõtted] välja.Nüüd tulles selle valitsuse ja teie esimese märkuse juurde. Mul on kurb meel kuulda, et teie arvates valitsuses ei ole ühtegi arukat inimest, aga mida mul selle teadmisega ka teha on, et te nii arvate? Te võite nii arvata – see on demokraatlik riik ja meil on vaba maa, igaüks võib arvata, mida tahab, kellest tahes. Ma siiski julgen öelda, et selle valitsuse nii-öelda neli põhilist fookusvaldkonda on kaitse, kaitsemoona hankimine, majanduse konkurentsivõime kasvatamine, ettevõtjatele paremate tingimuste loomine, eelarve tasakaalu saamine ja inimeste toimetulek. Ja nendest neljast asjast me lähtume. Nüüd on otsused langetatud nii eelarve- kui ka kaitsevaldkonnas.

Aitäh! No tegelikult meil ei ole enam vaba maa. Me nägime seda Lihula sambaga, igaüks ei või arvata, mis toimus 1944. aastal; me nägime seda koroonaajal, kui igaüks ei võinud arvata, et ma ei soovi seda süsti – nii et meil ei ole vaba maa. Seda Seda ainult arvavad meil liberaalsed totalitaristid, et see, mida nemad kehtestavad, on vabadus. Tegelikult ei ole. Mis puudutab prokuratuuri, siis me ka kõik teame, kuidas meil käib – prokuratuur mitte kunagi ei näe mitte ühtegi viga, mida teevad reformierakondlased, olgu see külmlao või testihankega, mida tehti teie valitsuse ajal, küll aga prokuratuur leiab võimaluse kõiki teie konkurente alati täie rauaga uurida ja kohtu ette vedada, nii et see jutt tundub mulle natuke piinlik.Mina Mina tõesti ei arva, et see on teil mõistlik meede. Ma kusjuures ei võta ka tõsiselt seda juttu, et te tahate Eestis ettevõtlust. Teie ja teie eelmise valitsuse, Kaja Kallase valitsuse ajal ju Eestis ettevõtteid [suretati ja] suretatakse välja süle ja seljaga: oma kallite elektrihindadega, mida te kõik toetate oma rohepöörde jutuga, ja lakkamatult tõusvate maksudega tapate ettevõtlust nii, nagu loogu langeb. Nii et midagi te ei soovi. Ja väga tore oli kuulda, et investor võib olla nii riigisisene kui ka ‑väline, mis tähendab, et ma tulen uuesti selle küsimuse juurde: kes ta siis on täpsemalt, sest need nii-öelda tingimused on tõesti spetsiifilised, väga spetsiifilised. Jah, kõik võivad konkureerida, aga me teame täpselt, et sinna on tegelikult need tingimused juba kokku kirjutatud, pidades silmas mõnda ettevõtet, kellel juba on plaan.

kümnete miljonite eurode kaupa ettevõtetele, et neil oleks parem turul tegutseda. Minu meelest see ei ole Eesti majanduse edendamine, minu meelest see on legaliseeritud korruptsioon. Ja kui te aru ei saa, siis välja paistab ta selline, et te olete korraga kilplased ja korruptandid. Aitäh! Siin oli nüüd raske seda küsimust tuvastada (Naerab.), aga ma siiski püüan jõudumööda. Kui küsimus on, millised need tingimused on, siis sellest suuremahuliste investeeringute toetusest, millest meil juttu oli ja mille suhtes me lugupidavalt jääme eriarvamusele selle koha pealt, kas seda on vaja mina loodan, et sellest sünnib Eesti majandusele ja Eesti rahvale kasu. Siia tuleb uusi ettevõtteid, kes teevad midagi sellist, mille eest Eesti inimesed teenivad, mis väärindavad meie ressursse rohkem, mis on ekspordivõimelised ning millest sünnib siin uut teadus- ja arendustegevust. Ma siiski julgeksin öelda, et sellele ideele kui sellisele võiks olla toetus üle kogu poliitilise spektri Eesti inimesed oleksid jõukamad, siin tekiks rohkem väärtust, tööstused oleksid nutikamad. Sellele, ma arvan, võiks toetus olla.Sisendite poole pealt või ütleme nii, et selle töö suhtes, et sisendid saaksid mõistlikuma hinna,

valik. Pigem on küsimus selles arengu kiiruses: kuidas tekivad salvestuslahendused, millised on järgmised etapid, kas kunagi regionaalsele turule on meil võimalik saada tuumajaam. Kui me vaatame energiasisendit, mis on väga oluline nii CO2kui ka tööstuste ja kodumajapidamiste siis regioon meie kõrval ehk Põhjala on ju päris soodsa hinnaga, kuna seal on erisuguseid [võimalusi]: muu hulgas tuumaenergia, mida meil veel ei ole, ka näiteks hüdroenergia. Nii et meil on selles valdkonnas kindlasti teed käia ja areneda, aga ma arvan, et see tee seisneb ikkagi eeskätt uutes tehnoloogiates, uutes valikutes, mitte ettekujutuses, et me suudame millegi vana kaudu muutuda kuidagi konkurentsivõimeliseks. Ja paar sõna nendestsamadest meetmetest. Iga projekti puhul on nõue, et et iga projekti või investeeringu maht peab olema vähemalt 100 miljonit eurot ja looma vähemalt 30 otsest ja 70 kaudset töökohta, millest sünnib ka siis siin tulu. Nii et kui te teate ettevõtteid, kes nendele tingimustele vastavad

Küsin teilt selle probleemi kohta, millele on hiljuti osutanud ka Riigikontroll, tuues esile, et 2023. aastal jagati valitsuse poolt toetusi sadu miljoneid eurosid, isegi võiks öelda miljardeid, sellisel viisil, et riigieelarve seletuskirjast ei nähtu, kellele, milleks ja mil määral neid tuleks jagada. Tsiteerin: "2023. aastal anti riigieelarvest riigisisesteks toetusteks ligikaudu 3,2 miljardit eurot. Eelarve seaduse eelnõu seletuskirjast aga ei selgu, millistes tegevusvaldkondades, miks ja mis alustel plaaniti toetusi jagada." On huvitav, et reformierakondlik valitsus on endale nii-öelda rusikaga vastu rinda tagunud, ja nad peavad suureks saavutuseks seda, et Riigikogu poolt jagatavad nii-öelda katuserahad on ära kaotatud. Aga sisuliselt jätkub ju sama praktika, lihtsalt mitte Riigikogu, vaid valitsuse kaudu, ja väga palju suuremas mastaabis. Probleem on esiteks selles, et riigieelarve seletuskirjas ei ole kirjutatud lahti, kellele, milleks ja kui palju kavatsetakse toetusi jagada. Teine probleemi aspekt on see, et sadu miljoneid eurosid jagatakse laiali ilma konkursse korraldamata.

Mina ei ole sellega kunagi seotud olnud, aga see on riigikontrolöri hinnang, et katuserahade puhul oli alati täiesti selgelt läbipaistev, kellele ja kui palju ja milleks raha läheb. Samas, valitsus jagab sadu miljoneid eurosid laiali nii, et riigieelarve seletuskirjast ei nähtu mitte midagi, ja seda tehakse ilma konkursita. Mida teil on öelda selle kohta – kas sarnane praktika jätkub ka teie peaministriks oleku ajal? Või olete teinud sellest mingisugused põhimõttelised järeldused ja kinnitate meile, et tuleva aasta riigieelarves enam sellist praktikat ei nähta, vaid kõik saab riigieelarve seletuskirja ilusasti kirja: kellele, palju ja milleks raha läheb? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Siin oli nii mitu küsimust, teil vist on üks punkt selle küsimuse kohta veel, me jõuame selleni ka, saame hiljem vist või ...Võib-olla ei olnud, võib-olla ei jõua. Ühesõnaga, ma püüan ära rääkida kolme minutiga, mis ma oskan, ja siis saame vaadata, kas jõuame jõuame edasi.Esiteks, seda seisukohta ma tõesti ei ole kuulnud ja minu jaoks on see uudis ja kui teil on, ma oleksin väga tänulik selle viite eest, kus Riigikontroll on öelnud, et katuserahade jagamise mehhanism on kuidagi üks läbipaistvamaid mehhanisme. Ma ei ole kuidagi irooniline, ma lihtsalt ajaloolises mõttes alati tsitaate kogun. Kui on huvitavaid tsitaate, siis jagage neid minuga,

eelarve arusaadavus peab saama paremaks. Üldjoontes ma olen kõigiga nõus, kes ütlevad, et meil peab olema eelarve sellisel arusaadavuse tasemel, et on võimalik vaadata asutuseti, kes mida kulutab, kus, kes mis raha kasutab. See on meie kõigi ühine raha. raha. Sellel korral Rahandusministeerium teeb selgitava materjali juurde, lisaks seletuskirjas selgitab juurde ning – mis on minu meelest isegi kaasaegsem ja olulisem – loob ka digitaalsed võimalused. Eks siis vaatame, kuidas selle esimese aasta või teise aastaga läheb:

kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit ja rahavoogusid. Siin on lihtsalt etteheide sellele, et seletuskirja lisas 3 toodud info ei ühti seletuskirja teistes osades toodud infoga, ja siin on viidatud just sellele, et on on antud toetusi, mida ei ole lisas 3 sellisel kujul selgitatud, seega see on pigem tehniline küsimus. Aga kui ma vaatasin [eelarvesse] sisse ja vaatasin, millest siis jutt käib, siis tegelikult ei ole [seda] lahti võetud. Ja see, millele te viitate, et võib olla kuidagi kaheldav,

ma arvan, et me jõuame siin vist üksmeelele selles, et ilmselt on küsimus tehnilises kirjeldamises, mitte et see raha oleks kuskile kadunud. Suur tänu! Lõpetan meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Enne, kui ma lähen kolmanda küsimuse juurde, on Mart Mart Helmel küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Mul on selline küsimus, kas äkki peaks korraldama ministritele mingi meditsiinilise ülevaatuse, veendumaks, et nad ikkagi rahvasaadikute ette tulevad adekvaatses seisundis. Mul on tunne, et välisministri puhul on see kahtlus, et ta on mingite ainete mõju all: naerab arusaamatutel põhjustel, räägib omaette midagi seal, nina on punane, nagu oleks midagi nuusutatud. Äkki peaks ikka kontrollima, et ministrid tulevad siia vastutusvõimelisena, aga mitte lihtsalt nii-öelda linnukese kirja panemiseks? Suur tänu, Mart Helme! Kahjuks Riigikogu istungi juhataja ei saa keelata head tuju mitte kellelegi. Ei ole minu asi olla siin kehakeeleekspert ja hinnata, kui hea tuju inimestel on. Kui inimestel on hea tuju, siis järelikult on Ma ei oska küll kuidagi teie küsimusele reageerida, seda enam, et see väljub ka nende protseduuride piiridest, mille meile Riigikogu kodu- ja töökorra seadus on on kehtestanud. Kui inimesel on hea tuju, siis tal võib olla hea tuju. Istungi juhatajana ma ei saa seda mitte kuidagi talle keelata. Aga läheme edasi meie kolmanda küsimuse juurde ja selleks on selleks on Urmas Reinsalu küsimus peaminister Kristen Michalile, teema on majanduspoliitika. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Optimismi, head tuju on tegelikult vaja ka kogu ühiskonnale. Ja ega valitsusel ka kerge ei ole. Aga härra Michal, ma pean ütlema, et vaadates teie valitsuse, teie vanade koalitsioonipartnerite praegust algust, on minu arusaamine – ja see tugineb reaalsetel majandusekspertide antud hinnangutel – selline, et teie põhinarratiiv on vale, põhiettekujutus, et me Eesti maksustame kõrgete maksude abil majanduslangusest välja.

Nüüd valitsus ise ütleb, et järgmisel aastal seoses maksutõusudega jääb majanduskasv väiksemaks üle 1%, ja värske, tänase Luminori

tähendab tegelikkuses ka üle 300 miljoni euro vähem laekuvaid maksutulusid riigile. Eesti inimeste ostujõud teie valitsuse otsuste tulemusel – nii otseste maksutõusude kui ka inflatsiooni tõttu – kahaneb järgmisel aastal. See tähendab, et Eesti inimeste elukvaliteet on järgmisel aastal madalam. Minu küsimus teile, härra Michal, on, et miks valitsusel puudub ettevõtjate, ühiskonnaga sisuline dialoog selleks, et muuta valitsuse põhilist poliitilist kurssi, mis praegu liigub lahus Eesti majanduse, aga seeläbi ka Eesti inimeste toimetuleku vajadustest? See on Eesti jaoks praegu põhiline probleem ja sellest tekib ka ebakindlus, mida näitavad ka objektiivsed hinnangud, mida on välja toonud eri analüüsid.

poliitiliselt laetud, aga nagu me oleme siin enne tuvastanud, ongi igaühel oma poliitiline vaade. Majanduses siiski on teatud hulk selliseid objektiivseid kriteeriumeid, näiteks see, milline on riigi rahaline seis. seis. Kui te juba küsite, siis ma ikkagi ütleksin nii, et praegune valitsus tõenäoliselt päris paljuski, vabandage väljenduse pärast, mopib kokku seda, mida Isamaa omal ajal korraldas. Seesama maksuküür, mida te nüüd lõpuks olete omaks tunnistamas, on ju Isamaa loodud, vist Keskerakonnaga kahasse, selline kana-põder-tüüpi maksusüsteem, mis on pigem majandusele ja inimeste sissetulekutele kehvasti mõjunud. Ma arvan, et te seda ei eita.Teiseks, miks me oleme sellises olukorras, kus kriiside järel ei ole riigil piisavaid puhvreid, et rahuldada kaitsevajadusi? Lähen jälle ajas tagasi ja see pärineb küll sellest saatest, kus Arp Müller ja Mirko Ojakivi minu käest küsisid, kes süüdi on, aga ma ei oska üheselt öelda, et see täpselt nii on, et kes süüdi on, kuid ma ütlen, et see probleem hakkas tõenäoliselt peale 2017. aastast, kui Isamaa käes oli rahandusministri portfell. Sven Sesteri isik antud kontekstis polegi ju kuidagi tähtis, tema tegi oma tööd seal tõenäoliselt, aga sellel hetkel lõdvendati eelarve baasreegleid ja sellel hetkel tõenäoliselt ei jätnud teil süda lööki vahele ja tõenäoliselt trammid ei lõpetanud ka Tallinnas sõitmist. Aga see tähendas seda, et järgmisteks kriisideks riigil enam puhvreid ei olnud. See vajab ka selgitamist, et kui sellele tulid kriisid otsa, nagu kriisid otsa tulid, siis ühel hetkel peab midagi tegema, et Eesti riigi rahaasjad mahuksid raamidesse, ja praegune valitsus astub selleks samme, et meie rahaasjad mahuksid raamidesse. Me teeme üle miljardi jagu kärpeid – selle valitsuse otsustega ligi miljardi ulatuses, eelmise valitsuse otsused

Nagu koduses majapidamises tulud ja kulud ei saa üksteisest väga pikalt lahus käia, ei saa see samamoodi riigil olla, sest see tegelikult muudab kõikide jaoks kodulaenud kallimaks, ettevõtete jaoks laenuintressid kallimaks. Nii et see, mida meie praegu teeme, on eelmiste probleemide ja varasemate, võib-olla kergete valikute järel asjade kordategemine. Mina arvan, et te peaksite pigem selle eest tänulik olema, et keegi selle korda teeb, mitte seda kritiseerima. Aitäh! Aitäh! Urmas Reinsalu, täpsustav küsimus, palun! Kuulge, härra Michal, ma julgustan teid sellest Kaja Kallase kompleksist loobuma – poliitilist juhtimist elama läbi minevikus.

kui te viitasite siin raadiosaadetele, siis mind üsnagi üllatas see avameelsus, millega esines härra rahandusminister, [hinnates] oleva valitsuse loetud nädalad või kaks kuud tagasi sõlmitud koalitsioonileppe kvaliteeti, et läbirääkimisi pidasid asjatundmatud inimesed. Sellest võib tekkida tegelikkuses väga suur ja tõsine probleem, mis ongi praegu tekkinud selles nii-öelda uues maksukaskaadis, mida te organiseerite.

et seesama ettevõtluse tulumaksusüsteemi purustamine hävitab Eesti maksukeskkonna ja lörtsib valijatelt saadud mandaati. Nagu ka härra Ligi iseenesest juba väljendas oma seisukohta ja tõenäosust selle kohta, et see maks on tegelikkuses kujunemas püsivaks Eesti ettevõtluskeskkonna Küsimus, mis puudutab kärpeid, mul on konkreetne küsimus. Kui palju järgmisel aastal riigi valitsus valitsemiskulusid, mis puudutab majandamiskulusid, nominaalsummas vähendab, kui te viitate võimekusele neid kulusid oluliselt vähendada? Palju järgmisel eelarveaastal see summa on?

Kolmapäeval valitsus lööb kõik eelarvenumbrid kokku, Rahandusministeerium praegu teeb tööd ilmselt nädalavahetusel ja õhtutundidel ka, ja neljapäeval tulen annan teile selle eelarve siin parlamendis üle. me peame sedasi debatti? Ligikaudsest miljardilisest kärpest on rääkinud Rahandusministeerium, mina samamoodi, tuginedes Rahandusministeeriumi hinnangule. See puudutab nelja aastat. Täpsed numbrid tulevad, veel kord, eelarvega. Nii et kannatust, hea Urmas. debatt … Teiseks, maksu puhul – julgeolekumaks on laiapõhjaline. See tähendab seda, et see maks aitab kogu ühiskonnal panustada või annab ühiskonnale võimaluse panustada sellessesamasse julgeolekusse või julgeolekukulude kasvu.

sõda, mida peetakse ka meie vabaduse eest Ukrainas, ja Ukrainat me toetame kuni võiduni. Maksu puhul olgu kindlasti öeldud, et maks on tähtajaline. Kõik ettevõtjad ja inimesed, kes selle kohta on küsinud, on saanud sama vastuse: sinna seadusesse läheb kirja ka tähtaeg. see siis jääb järgmise valitsuse valikuks, milliseid makse ta soovib alandada, milliseid tõsta. Teiseks, see maksuraha kulub julgeolekukulutuste kasvuks ja kaitsemoona ostmiseks.

Vabariigi President, teie kui opositsiooniliider ja paljud teised on võtnud selle parameetri kasutada. Minu meelest see on väga mõistlik. Valitsuse puhul – ja ma tsiteeriksin siin võtsin välja Vabariigi Presidendi tsitaadi: "Selge on see, et lõputut debatti ja diskussiooni pidada ei saa. Tuletan meelde, et maksuteemast räägime varsti rohkem kui aasta. Rahvas ilmselt ootab tegusid. Tuleb midagi ära teha ja kui miski läheb natuke valesti, siis tuleb öelda, et see läks valesti ja püüame seda parandada. Aga selline pidev diskussioon ja arutelu mingil teemal, no näiteks maksude üle, kurnab inimesi veel rohkem." Sama tagasiside on tulnud ka majandusest ja laiemalt. On vaja teha otsuseid ja valitsus langetab otsuseid. Pigem pakub see kindlust ja maksurahu 2027. aastal, mitte lõputut diskussiooni. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus. Lauri Laats, palun! Aitäh! Hea peaminister! Eelnevas vastuses mainisite ära, et Eesti maksukoormus jääb ikkagi alla Euroopa Liidu keskmise.

Mis puudutab maksuküüru – ma arvan, et maksuküüru kaotamine tulevikus, mis on teil ka plaanis, on suur viga. Igal juhul peaksime liikuma solidaarse ühiskonna poole ja need, kes saavadki rohkem

ajad. See ajutine maks kehtis 14 aastat ja küll ei langenud 18% peale, vaid vastupidi – tõusis Reformierakonna juhtimisel. Kas siis see

Aitäh! Nagu öeldud, lai julgeolekumaks ongi kaitsekulutuste tõusu katmiseks ja uue moona soetamiseks ja see saab olema tähtajaline. Tõepoolest, seaduses saab olema selle lõpptähtaeg 2028. aasta lõpp. Kui te parlamendis olete, otsustate, siis hoidke silm peal, et see sealt kuskilt ei kaoks. Meie selle sinna paneme, nii et ma loodan ka, et ta ei kao. Meie vaatest on tegemist tähtajalise maksuga just selleks, et katta need kulutused, mida on vaja Eesti riigil ja milleks riigil praeguses olukorras isegi kärpeid tehes pole jõudu, et osta see moon, soetada need võimed, mida meil on vaja, et Eestis tekiks kindlus. Sest vaadake, seotud erinevate asjade ostmine annab ju signaali liitlastele, et meie peale võib loota, kuna me ei ole tegelikult ju NATO-s ega selles maailmas kuidagi üksi: lennukidki, mis üle meie lendavad aeg-ajalt, pole ju Eesti lennukid, vaid pigem partnerite omad; see annab ka signaali meie vaenlasele, et ei ole mõistlik meie meelekindlust panna proovile. Kindlusest saab aga omakorda sündida kasv kasv saab sündida nii ettevõtluses kui ka pere planeerimisel – inimesed teavad, mida oodata ja kuidas seis on. Nii et seepärast meie paneme sinna maksule tähtaja juurde: tähtaegne see maks saab olema.Mis

Euroopa keskmisest jääme ikkagi kaugele, sest kui see on 41,7%, meil on 36 midagi, siis me oleme seal tagumises umbes kolmandikus, nii vabalt öeldes.Nüüd, mis puudutab tarbimismakse, siis jah, see on tõsi, et tarbimismaksud tõenäoliselt puudutavad rohkem madalama sissetulekuga inimesi, kellel on suurem selline sundkulutuste osakaal. See on ka maksuteooriast üldiselt tuttav teadmine, majandusest samamoodi. samamoodi. Tulumaks tõenäoliselt piirab jällegi majandusaktiivsust teisel viisil – ettevõtlust laiemalt ja nii edasi. Nii et lai julgeolekumaks on tehtud nii heas tasakaalus kui võimalik, et majandus ja inimeste toimetulek võimalikult vähe kannataks ja et siia tekiks uusi investeeringuid. Ja nagu öeldud, selle koalitsiooni üks prioriteete samamoodi on inimeste toimetulek. See tähendab seda, et tehakse erinevaid investeeringuid üle Eesti ja tuuakse siia ettevõtteid. Ma siin mõned minutid tagasi teie kolleegiga pidasin debatti selle üle, kas see on vajalik või mitte. Mina arvan, et see on vajalik, et meil tuleks uusi ettevõtteid, tootmisi ja investeeringuid, mis on ekspordivõimelised. Nii et ma arvan, et hoiame pöialt ja aitame sellele kõik kaasa. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister! Lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Tänane neljas küsimus on välisminister Margus Tsahknale. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov. Teema on NATO riikide kaitsekulutuste 2% kohustuse mittetäitmine. Vladimir Arhipov, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ministrid, peaminister! Minu küsimus on seotud solidaarse kaitsekulude maksmisega. Teatavasti Eesti riik juba maksab kõvasti üle kokkulepitud 2% kaitsekuludeks, see võib ka 5% olla, aga me saame aru, et sellest ikkagi ei piisa et tagada solidaarne kaitse. Üks kolmandik NATO riikidest ei ole täitnud seda 2%: sellised suured riigid, nagu Itaalia, Hispaania, teised ka. ka. Kas Välisministeerium on teinud selgitustööd, lobitööd selleks, et see solidaarsus oleks täidetud ka nendes riikides, kes ei ole täitnud seda 2% nõuet või siis kokkulepet? Aitäh, Aitäh, hea küsija! See on väga oluline teema, eriti praeguses kontekstis, kui Venemaa viib läbi agressiooni Ukraina vastu ja julgeolekuolukord meie regioonis on on väga keeruline ja need prognoosid ei ole midagi lillelist. Uus valitsus oma koalitsioonilepinguga nägi ette seda, et me lisaks sellele, mis praegu on kokku lepitud kaitseinvesteeringute näol, lisame sinna selle suure programmi, mis puudutab eraldi eelkõige meie oma kaitsevõimekuste soetamist järgmiste aastate jooksul. Seetõttu kaitsekulude debatt on väga oluline. Nagu ei ole ka saladus, siis me teeme päris suuri kärpeid riigi enda valitsemiskuludes – järgmise nelja aasta jooksul üle miljardi euro. Samal ajal oleme sunnitud ka võtma lisamaksu, küll tähtajaliselt, Eesti ühiskonnast ja majandusest, et need eesmärgid täita.

kui me vaatame seda dünaamikat võrreldes 2014. aastaga, ehk kümme aastat tagasi, siis sellel hetkel oli NATO-s kolm liikmesriiki, kes täitsid [nõude] ära 2% tasemel.

moraalne alus olla eestkõneleja just nimelt kaitsekulude tõstmise vajaduste suhtes ja seda oleme ka teinud – nii Eesti valitsuse, Eesti välisministeeriumi, kaitseministeeriumi kui ka tegelikult Riigikogu tasemel. Juba eelmisel aastal NATO tippkohtumisel Vilniuses ja nüüd sellel aastal toimunud Washingtoni tippkohtumisel on Eesti välja käinud uue eesmärgi, mis võiks olla miinimum, põrand kõigi NATO liikmesriikide jaoks kaitseinvesteeringute ja kaitsekulude võtmes: et see oleks 2,5%. 2,5%. Eestil endal on sellel aastal kaitsekulutuste maht 3,4% ja see on viimase aasta-kahe jooksul olnud väga märkimisväärne tõus.

on olnud märkimisväärne. NATO liikmesriikidest on Eesti teisel kohal ja meile järgnevad Ameerika Ühendriigid, kellest me oleme olnud kõik pidevalt tagapool. Aga nüüd me võime öelda, mis ei ole küll mingi võistlus, et kes on esimesel-teisel-kolmandal kohal, kuid Eesti investeerib ja Eesti inimesed investeerivad väga palju kaitsekuludesse. Suur tänu! Lisaküsimuse saab Riigikogu liige Lauri Laats. Palun! Aitäh! Mul tõesti on väga oluline küsimus ja teema. Ega ilma liitlasteta me kindlasti hakkama ei saa. Nüüd ongi see küsimus: kui palju meil endil või välisministril on mõju selle teemaga tegeleda, et ka teised NATO liikmesriigid ikkagi oleksid sama tublid, kui meie oleme, ehk kui me räägime eelarve kogumisest üle 2%, nii nagu meil ka plaanis on? See on erakondadeülene otsus ja selles osas meil sisepoliitikas vaidlusi ei ole. Nüüd on see küsimus: mis me saame selleks teha, et ka teised NATO liikmesriigid järgiksid meie eeskuju? Aitäh! Aitäh! See on väga oluline debatt kogu Eesti ühiskonnas ka, eriti olukorras, kus mitte väga heas majandusolukorras me investeerime üha rohkem. Ja küsimus ei ole ju mitte selles, mitu protsenti me sinna paneme, sest see protsent SKP-st ei ole ju asi iseeneses, vaid selle protsendi taga on reaalne rahaline võimekus ja sellest tulenevad sõjalised võimed või kaitsevõimed. See 2% on olnud ju ikkagi suhteliselt rahu ajal kokku lepitud eesmärk, mida küll mõned riigid veel ei ole täitnud, aga üha enam riike seda täidavad. Seetõttu me peame vajalikuks, arvestades julgeolekuolukorda, et tegelikult see protsent tulevikus võiks olla kõigile 2,5%.Nüüd, mida Eesti teeb. Eesti ju tegelikult täidab seda põhimõtet ja neid kaitseplaane, mis on NATO‑s kokku lepitud eelmisel aastal Vilniuse tippkohtumisel,

näiteks Venemaale, kui ta peaks otsustama meid rünnata, ja et siis kuidagi hakkame veel tagasi võitlema, vaid et need väevõimed, mida oleme soetamas ja mille soetamist oleme otsustanud poliitiliselt ka rahaga tagada, peavad tagama selle, et esiteks heidutus oleks nii tugev, et Venemaa ei tahakski oma käsi meie külge panna, ja teiseks, et meil oleks võimalik koheselt reageerida nõnda, et meie territooriumi ära ei anta.

laastatud, hävitatud maa taktikat infrastruktuuri mõttes, aga ka inimeste suhtes: küüditatakse lapsi ja kõik need teemad, mille kohta me teame. See on olnud tegelikult see kontseptsiooni muutus, mis on ka NATO-s kokku lepitud. Seetõttu Eesti ongi eestkõneleja: ta näitab oma tegudega ja Eesti inimesed näitavad oma maksevõimekusega seda, et me peame ise ja ka kõik koos investeerima oma võimetesse.Mida me veel teeme koos regiooni riikidega – paratamatult Venemaa naabruses me investeerime rohkem oma riigi kaitsesse kui võib-olla mõned muud riigid, kellel ei ole piiri Venemaaga või kes ei tunneta seda ohtu otseselt. Ka Euroopa Liidu tasemel, ma loodan, et uus Euroopa Komisjon võtab tõsiselt ette teema, et emiteerida võlakirju, kaitsevõlakirju Euroopa Liidu tasemel ja jagada seda koormust ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. See oleks hädavajalik eelkõige meie ehk piiririikide jaoks, aga see annaks ka sellise koormuse jagamise võimaluse meie enda inimestele ja majandusele, ja ma näen, et selles suunas on poliitiline tahe küpsemas. Aitäh! Suur tänu! Lõpetan meie tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Tänane viies küsimus on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, küsib Riigikogu liige Kert Kingo ja teema on valitsuse otsused. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Statistikaameti andmetel on Eesti sündimus viimase kahe aasta jooksul olnud kõige madalam alates 1919. aastast, mil hakati vastavaid andmeid koguma. Seejuures oli väikseim sündimus 2023. Teie olete sotsiaalkaitseminister alates 2021. aasta jaanuarikuust, mistõttu langeb sündimuse langus just teie ministriksoleku aega. Võta sa kinni, kas see on teie otsuste ja tegevuste tagajärg või mitte, aga oma ministriksoleku ajal olete näidanud igati välja oma hoolimatust ja ükskõiksust eelkõige laste, emade ja traditsioonilise peremudeli suhtes. Te olete suhtunud neisse vaenulikult nii sõnades kui ka tegudes, sest teie vähendasite peretoetusi, ja seda olukorras, kus sündimusnäitajad on kriitilised. Samal ajal olete näidanud välja suurt hoolivust LGBT-kogukonna suhtes, olete olnud kirglik sooideoloogia propageerija ja selle kirju seltskonna eest võitleja. Nende eri sihtasutuste ja MTÜ-de toetusi te ei vähendanud. Vastupidi, te suunate sinna pidevalt maksumaksja raha, ja aina rohkem, kuigi nendest kooslustest oleks lapse sündi naiivne oodata. Mida olete valdkonna ministrina ette võtnud või ette võtmas selleks, et laste sündimust suurendada ja eestlaste kestmajäämine sellega tagada? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Siin oli palju hinnangulist, mille ma hea meelega jätan kõrvale. Ja igaks juhuks – et kellelgi ei oleks soovi minu tervisliku seisundi kohta midagi öelda – jah, mul on silm punane, mul on silmapõletik.Kõigepealt, sündimus on olnud väga madal ja see on äärmiselt murettekitav meie jaoks pikas perspektiivis. Sellel on mitu eri põhjust. Üks põhjus, mis on üsna objektiivne, on see, et meil on sünnituseas naiste osakaal praegu väga väike. Aga kui me vaatame seda ka teiste riikide võrdluses, siis me torkame jätkuvalt silma väga madala sündimusega.

Summaarne sündimuskordaja, mis näitab, kui palju keskmine naine sünnitaks oma elu jooksul, kui konkreetse aasta sündimustrendid jätkuksid tema fertiilse ea jooksul, on Eestis 1,41, Soomes 1,32,

Madala sündimuse üheks põhjuseks on demograafid toonud ebakindlust. Perepoliitika mis tahes sammud on väga pika mõjuga ja need ei avalda mõju ei samal ega ka järgmisel aastal.

eurolt 80 eurole; oleme elatisabi selle aasta algusest kahekordistanud; ette on valmistatud eelnõu toitjakaotuspensioni muutmiseks toitjakaotustoetuseks, et lapsi kohelda võrdselt; võrdselt; oleme lapsevanematele andnud võimaluse lapsehoolduspuhkuse järel saada oma palgast või sissetulekust tulenevat haigushooldushüvitist. Ja neid samme on veel, mida me pidevalt astunud oleme.

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Kõigepealt korrigeeriksin, et see statistika, mida te siin ette lugesite, puudutas 2022. aastat, mitte 2023. aastat. Need andmed on ka juba olemas. Teiseks, majanduskeskkond ongi probleem, mille te ise olete tekitanud ja millega te sündimust pärsite. Tulen uuesti tagasi laste sündimuse ning seda toetavate ja soodustavate tegevuste juurde – hiljuti teatasite, et alates 2026. aastast on riigil plaanis lõpetada ravikindlustuse eest tasumine kodus lapsi kasvatavatele abikaasadele. Ainult laste kasvatamisele on üldjuhul pühendunud just naised. Seega näitate taas oma vaenulikkust emade, laste ja lastega perede suhtes. Seda otsust olete ise kommenteerinud [järgmiste] sõnadega, tsiteerin: võimalus lapsega poolteist aastat kodus olla on ühiskonnale üsna kulukas hüve, "meil tuleb hoida oma riigi kulutused tasakaalus nii, et hüved, mida me inimestele pakume, oleksid kaetud selle maksutuluga, mida riik inimestelt korjab." Samas suunas valitsus, mille liige te olete olnud 2023. aastal ka, kokku 3,2 miljardit eurot maksumaksja raha toetusteks eri juriidilistele isikutele, millest 2,4 miljardit eurot jagati väljaspool eelarves planeeritut ja teadmata alustel. Seda raha jagasid eri ministeeriumid, kaasa arvatud Sotsiaalministeerium, oma suva ja äranägemise alusel. Kuidas aitab kodusele lapsevanemale ravikindlustuse eest tasumise lõpetamine kaasa Eesti sündimuse tõstmisele? Ja selgitage, miks põhjendate kodusele lapsevanemale ravikindlustuse eest tasumise lõpetamist eelarvekriisi ja kärpevajadusega, kui oma toiduahela toetamiseks jagate laia kaarega miljardeid eurosid. Aitäh,

toetamine] on väga mõistlik ja vajalik [samm], et avalikke teenuseid parendada ja sinna ka avaliku ressursi [laekumist] suurendada. Ma võin kinnitada, et vastupidiselt täna varem kõlanule ei ole Sotsiaalministeeriumist mitte ükski toetus läinud välja hankekonkursi või muu juriidiliselt pädeva võimaluseta, nii et ka teised sarnast teenust osutavad asutused ja teenusepakkujad oleksid saanud sellele [toetusele] samamoodi pretendeerida.

Perekonnad, kes on saanud endale sellist luksust lubada, et üks vanematest jääb koju nii pikaks perioodiks nagu laste 16-aastaseks saamiseni, tulevad üldjuhul paremini toime. Minu käest on toime. Minu käest on ka küsitud, et mis saab keerulistel juhtudel, kui peres on haavatavamasse sihtrühma kuuluvaid lapsi nagu puudega lapsed. Tõsi on see, et puuetega laste vanematele, kui nad on lapse hooldajad, on meil olemas regulatsioon – kohalik omavalitsus tulenevalt sotsiaalmaksuseadusest maksab nende eest ära täissotsiaalmaksu, mis hõlmab ka pensionikindlustust, mitte ainult ravikindlustust, nagu see täiendav meede tuhatkonnale inimesele. Ma siiralt usun, et see on üsna õiglane kõikide nende lastevanemate suhtes, kes ei ole sellisel elujärjel või olukorras, kus nad saaksid endale lubada kodus olemist, vaid peavad pere jaoks leiva lauale toomiseks ka töötama. Lisaks mainisite vanemahüvitise temaatikat. Ka vanemahüvitise juures pean ma märkima, et meil on umbes 30 000 perekonda,

Ma väga-väga loodan, et just nendele kõrgemapalgalistele on abiks täiendav muudatus, mis kaotab ära keelu teenida rohkem kui poole vanemahüvitise maksimummäärast hüvitise saamise perioodil, ehk me tegelikult anname inimestele võimaluse ka oma tööpanust tööturule pakkuda. Ja ma väga loodan, et see meede aitab vähendada muu hulgas...

Suur aitäh küsimuse eest! Ma pean muidugi ka ütlema, et enne 2022. aastat, kui toimetulekupiiri tõsteti, oli ta [minu] mälu järgi kacirca5 aastat muutumatuna püsinud. Nii et toona sisuliselt veerandi võrra tõstmine oli üsna suur pingutus ja ta on ka päris suur kulu. Aga praegu on tõepoolest kehtiv elatusmiinimum 338 eurot,

Me oleme selle metoodika suhtes ise üsna kriitilised ja tegelikult juba enne Reformierakonna juhitud valitsusi oli soov seda metoodikat muuta.

Ma arvan, et on äärmiselt mõistlik seda 2027. aastal analüüsi tulemuste ja pakutud metoodika alusel uuendada, et inimeste elujärge parandada. Samal ajal pean meelde tuletama, et praegu, küll siin negatiivses kontekstis mainitud automaksu

Suur tänu, proua minister! Lõpetan tänase viienda küsimuse käsitlemise. Tänane kuues küsimus on samuti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teema on haldusalas veetav poliitika. Riina Solman, palun! Suur aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud sotsiaalkaitseminister! Kuulan teid ja mõtlen, et pidada 1050 koduse ema ravikindlustuse eest maksmist luksuseks on päris hoolimatu ja nendega [mittearvestav] seisukoht, kuna kõik lapsi kasvatavad pered teavad, et laste kasvatamine on lapse rõõmu kõrval suur töö lisaks suurtele kuludele. Me kasvatame üles ju tuleviku maksumaksjaid, see on riigile kasulik. Poliitika ongi aga signaalide andmise kunst ja teie kunsti näide 3. septembri "Aktuaalses kaameras" oli klassivaenu tekitav, mõte jääb samaks siin saalis öelduga, te ütlesite: "See on põhimõtte küsimus, sest kõik ülejäänud inimesed teevad tööd selleks, et tagada endale ravikindlustust, ja meie ühiskonnana maksame siis avaliku raha eest kinni neile, kelle peres on jõukust sedavõrra palju, et üks vanem võib jääda koduseks ja ei peagi tööl käima." Tekitab hämmeldust, mis jõukusest saab lasterikaste perede näitel üldse rääkida ja kust tuleb selline justkui jaga-ja-valitse-õpikunäide, mille järgi te üritate taas eri suuruses peresid üksteise vastu ässitada, et oma poliitikaid õigustada. Täpselt samamoodi toimus avalik kommunikatsioon perehüvitiste vähendamise põhjendamisel. Miks te tekitate eri peretüüpide vahel vaenu oma väljaütlemistega?

Sellele vaatamata ei saa öelda, et Eesti pere- ja lastetoetuste süsteem oleks kuidagi lasterikaste perede vaenulik,

on see nüüd juba paar aastat olnud 710 eurot. Ma ei hakka teiste riikide näiteid siin ette lugema, aga me näeme igalt poolt seda, et on seesama murekoht – madal sündimus

kuid tõuseb uuesti seitsme ja enama [lapse] puhul, sest seal toetuse määr uuesti suureneb. Ma ei usu, et need numbrid kinnitaksid kuidagi just seda poolt, et me oleme olnud lasterikaste perede või perede või puuetega laste suhtes vaenulikud, kelle toetusi me tõstame alates 1. jaanuarist. Samamoodi oleme puuetega lastele järjepanu pakkunud uusi ja mugavamaid teenuseid. Ma lugesin täna ette ka selle, mida oleme teinud last üksi kasvatavate vanemate heaks, mis puudutab elatisabi, mis puudutab elatisabi, toitjakaotuspensioni muutmist toetuseks ja nii edasi ja nii edasi. Suur Suur tänu! Järgnevalt Riina Solman, täpsustav küsimus. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud sotsiaalkaitseminister! Mis puudutab haavatavaid sihtgruppe, siis siin me oleme teiega ühel meelel, aga seda signaalide kunsti, kuidas te tegelikult eri peretüüpe üksteise

emasid – soovivad laste kõrvalt tööl käia, karjääri teha, kuid teised tahavadki paremaid võimalusi oma töö- ja pereelu ühildamiseks ning kolmandad tahaksid võimalikult kaua oma lapsi kodus ise kasvatada, sest see on efektiivsem. Kui on neid lapsi palju, siis on see ka laste jaoks tervislikum, ning logistika ja muu vaev sinna juurde.

Aga kõik emad ei taha ruttu tööle minna, ja mis on laste jaoks tervislikum, see on ka riigi jaoks kasulikum. Ravikindlustusega jätkamine on riigi jaoks palju kasulikum. Eesti riigi huvides on nende perede teelt takistused kõrvaldada, kes soovivad lapsi kasvatada. Aga nüüd ravikindlustust ära võttes te võrdsustate kodus lapsi kasvatavad emad kodututega, kes ei saa riiklikku [ravi]kindlustust. See on väga kurb ja piinlik. Ja ma küsin: miks te ajate kõiki emasid tööle võimalikult ruttu? Kas see poliitika on Sotsiaalministeeriumi poliitika, kusagilt üle võetud poliitika või Reformierakonna poliitikasoovitus? Miks kujundab Sotsiaalministeerium jäigalt sellist emade ja laste soove arvestamata poliitikat, kui see on riigi jaoks pikas perspektiivis kasulikum, rääkimata lastest, kes saaksid ema enda tahtel tema hoole all kasvada? Aitäh!

kuni 8. eluaastani või siis vähemalt kolmest lapsest, kes on alla 16-aastased. Me räägime üsna erilisest olukorrast. Vaadake, riigi vaates on nii, et need maksud, mille eest me inimestele hüvesid pakume, tulevad tööl käivatelt inimestelt, ehk riigi jaoks loomulikult on oluline, et võimalikult palju inimesi tööl käiksid. Sellele vaatamata – 1,5 aastat vanemahüvitist on Eestis ülihelde ajaperiood, mil vanem saab rahuliku südamega kodus oma lapsi kasvatada.

täiesti nõus. See riigi eriline hool väljendub laste- ja peretoetuste süsteemis, millest ma varasemalt rääkisin ja mis on võrdluses teiste riikidega helde, nagu on ka helde vanemahüvitise periood – 1,5 aastat –, mil ema või isa saab lapsega kodus olla.

tuleb ka öelda seda, et mõlemal vanemal on võrdne kohustus oma lapsi üleval pidada, mida täpsustab perekonnaseadus detailselt. Kui perekond valib selle mudeli, et üks vanematest jääb koduseks, siis teine, tööl käiv vanem peaks ka selle kompenseerima, et see valitud eluviis oleks võimalik. Ja ma väga kahtlen selles, kas ühiskond tervikuna peab seda tegema, sest kui me räägime üksikvanemast, kellel ei ole seda valikut, tal ei ole kõrval kaaslast, kes aitaks tal sellist elustiili viljeleda ja olla lastega kodus kuni nende 8. eluaastani või kolme lapse puhul kuni nende 16. eluaastani, siis tema peab käima tööl selleks, et teenida elatist lapsele ja endale, maksta maksu, millest [pakutakse] muu hulgas sedasama hüve, mille äravõtmist te hukka mõistate. 1050

Aitäh, austatud esimees! Austatud minister! Täna hommikul ilmus uudis, kus Eesti 200 juht Kristina Kallas andis teada, et tuleks üle vaadata pensioniindeksid. Tema sõnul tuleb kaaluda pensionide indekseerimisest lahtisidumist. Praegu pensionide kallale minemine oleks ju täiesti vastutustundetu, sest Eesti pensionid on Euroopa Liidu riikide arvestuses niigi väikesed ning kiire hinnatõus ja uued maksud on pannud meie kõige nõrgemad ühiskonnarühmad, kaasa arvatud pensionärid, palju keerulisemasse seisu. Nende vaesusesse langemise risk on oluliselt suurenenud, ja muide – pensionide indekseerimise mõte ongi ju alati olnud see ja see kokkulepe seisnes alati selles, et just kaitsta pensionäre elukalliduse ja hinnatõusu kasvu eest ning kompenseerida seda. See on muidugi hämmastav, et haridusminister, kes ei suuda oma valdkonnas hakkama saada ja on juba teatanud, et õpetajate palgatõusuks raha ei leia, soovib nüüd teiste valdkondadega hakata tegelema ja lisaks õpetajatele ka pensionärid streikima saada. Öelge palun, kas see on Eesti 200 haridusministri soolo või see on reaalselt valitsuse uus plaan ja suund, mida hetkel arutatakse. Aitäh, Proua minister, palun! Aitäh! Tänan küsimuse eest! Koalitsioonilepet tehes lepiti kokku ka selles, et pensionides muudatusi ei tehta. Kõik see, mida te kirjeldasite, on absoluutselt õige. Eesti pensionid on Euroopa Liidu ühed madalamad, Eesti pensionärid on Euroopa Liidu ühed töökamad. Nii nagu ma olen varem öelnud – see töökus ei pruugi tulla mitte tööarmastusest, vaid väikesest pensionist. Ja tõepoolest – ligi kolmandik 65–74-aastastest Eesti vanaduspensionäridest on tegelikult tööturul aktiivsed, jah, kõrgemas vanuses see protsent loomulikult langeb.Just sellepärast, et Eesti pensionäridel on sissetulekud olnud väikesed, oleme ellu kutsunud hooldereformi, et suure abivajaduse korral oleks neil võimalik väärikalt vananeda. Kuigi pensionid on viimastel aastatel väga oluliselt tõusnud – 2024., käesoleval aastal 10,6% ja aasta varem 17,6% –, siis jätkuvalt ei ole me Euroopa võrdluses edasi edasi tõusnud või ülespoole nihkunud ja sellepärast pensionide indekseerimise [lõpetamine] ei ole Reformierakonna plaan. Poliitikutel, kõigil on alati õigus kaasa rääkida, mida nad arvavad ja mõtlevad. Kõigepealt järgmine sügis tulevad kohalikud valimised, aga siis ei ole ka väga kaugel parlamendivalimised. Ma usun, et iga erakond saab teha need valikud, et milliste lubaduste ja ja mõtetega nemad valimistele vastu lähevad. Aga Reformierakonna plaan see ei ole. Suur tänu! Lõpetan tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Tänane seitsmes küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teema on valitsuse otsused. Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Kahjuks viimasel ajal jääb mulje, et sõna "julgeolekumaks"aina rohkem kuritarvitatakse, ja tundub, et seda teeb juba iga minister oma valdkonnas. Võib-olla ongi antud selline ülesanne, et mõelge uus maks välja oma valdkonnas ja me paneme sellele ilusa ümbrise nimega julgeolekumaks. Kahjuks ka tervishoius on otsustatud neljakordselt tõsta eriarstide visiiditasu – 5 eurolt 20 eurole, samuti kahekordistub haigla voodipäevatasu ja 1 euro lisandub ka igale retseptiravimile. Võib ju tunduda, et summad ei ole üldse suured, aga kui mõelda, kes igapäevaselt ja -kuiselt vajavad ravimeid või viibivad haiglaravil ning peavad samal ajal külastama eriarste, siis kahjuks võetakse raha ära jällegi kõige nõrgematelt.

kellel on mõni pikaajaline haigus, on 46,5% – pea pool meie elanikkonnast. Öelge palun, miks te soovite ära võtta raha meie kõige nõrgematelt panna nad palju raskemasse seisu selle 15 miljoni eurose lisaraha pärast, aga näiteks pankadele liigkasumimaksu kehtestada ei soovi, mis tooks 300–400 miljonit eurot lisa meie eelarvesse. Nemad ju saaksidki selle kaudu solidaarselt ja ka reaalselt panustada meie julgeolekusse. Aitäh!

ta on pigem tasakaalu parandav meede, olen isegi seal libastunud. Mõte on selles, et Tervisekassast, mis on kõigi meie ühine kassa ja aitab meid siis, kui on häda käes, ja mis on solidaarne ja hoiab meie tervishoiusüsteemi üleval, kulub rohkem raha, kui parajasti sinna tuleb või See tähendab seda, et ka Tervisekassas, tervisesüsteemis tuleb otsida lahendusi – kas tõmmata mingeid tegevusi koomale või mingite tegevuste eest küsida raha juurde.

Nii et kui te küsite, miks seda teha on vaja, siis sellepärast, et me oma ühise rahakoti kaudu suudaksime aidata neid, kellel on rohkem seda abi

seda kindlasti nii tervishoiu- kui ka meditsiinisüsteem tervikuna teeb ja iga protsent on väga suur summa ning kindlasti pingutused selle nimel käivad. Aga ka eri tasude tõstmine – mõnikord mõni euro võib olla väga tähtis. Ma loodan, et inimesed mõistavad, et see pigem aitab sellel süsteemil püsti püsida ja tervishoiusüsteemi kaudu solidaarselt aidata rohkem neid, kes seda abi vajavad. Kriisides, rasketel aegadel tuleb meeles pidada, et me kõik oleme selles koos ja koos elame selle üle – nii tuleb ka käsitleda seda visiiditasu tõusu või siis retseptitasu tõusu. Suur Suur tänu! Järgnevalt Anastassia Kovalenko-Kõlvart, täpsustav küsimus. Palun! Aitäh! Austatud peaminister! See on huvitav loogika, et meie kõige nõrgemad ühiskonnaliikmed peavad olema solidaarsed, aga pangad oma suurte kasumitega ei pea. Sellele te ei vastanud, miks siis pangad ei pea panustama. Tegelikult on ka päris kurb see, et tervishoiu korrastamise ega kulude optimeerimisega ei tegeleta. Muidugi on ikkagi lihtsam raha ära võtta kõige nõrgemate käest. Siiamaani pole vastu võetud ega rakendama hakatud esmatasandi tervishoiu arengukava, endiselt pole meil uut haiglavõrku ega kiirabi arengukava,

Aga see selleks, see oli üks teema.Tegelikult oli mul küsimus teise teema kohta, et aru saada (Naerab.), mis toimub teie valitsuses ja koalitsioonis. Ma vaatan, et et rahandusminister on paari kuu jooksul juba suutnud kõigiga tülli minna – nii koalitsioonipartnerite, näiteks sotsiaaldemokraatidega, aga ka ettevõtjatega. Näiteks ma just lugesin, et rahandusminister Jürgen Ligi kirjutas Alexela juhile järgmised sõnad, tsiteerin: "Sa ära õpeta mulle riigirahandust ega selle seost majandusega. Sa pole seda ei õppinud ega praktiseerinud ega ole sul sel alal oma võistkonda." Kas see on siis uue valitsuse selline uus poliitkultuur, et kui ettevõtjad või mõned muud huvirühmad võtavad sõna, siis rahandusminister hakkab neid ründama? Nagu näha, siis ka sotsiaaldemokraadid ei saa rahandusministriga omavahel läbi, päris mitu korda on raksu läinud. Palun kommenteerige seda rahandusministri käitumist ja ka seda, milline on koalitsiooni tervis ja koostöö sotsiaaldemokraatidega, arvestades kõiki neid tülisid, mis on rahandusministriga

Mida pole, seda ei saa ka kirjeldada. Loomulikult on eriarvamusi ja eriarvamused on lugupidavad, tulenevad eri maailmavaadetest. See ongi väga mõistlik. See, et partnerid esindavad eri maailmavaadet – nagu siin saalis poliitikutel on erinev maailmavaade ja neil on õigus selle maailmavaate eest seista, esitada eri ettepanekuid, ükskõik kui värvikalt nad seda teevad,

oma lisataotlusi, aga kui jõuab kätte see moment, et kõik teised ütlevad üksmeelselt, et ilmselgelt keegi ei saa oma lisataotlustest midagi, ja kõik need võetakse tagasi, siis see näitab päris tugevat meeskonnatunnet ja ajastu vaimu tajumist. Seega ma ütleksin, et kõik koalitsioonipartnerid: Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, Reformierakond; kõik kabinetiliikmed, inimesed, kes parlamendis on, tajuvad seda olukorda hästi ja ühes hingamine on minu meelest päris hea. Nii et kahjuks ei saa kirjeldada tüli, mida pole. Seda esiteks.Teiseks,

on majanduse vereringe, niimoodi öeldakse üldjuhul. Kui nad töötavad kenasti, annavad laenu ja majanduses toimib uute nii-öelda kasvuvõimaluste kiire avanemine,

Selle küsimuse raames on meil võimalus küsida ka lisaküsimus ja selle esitab Lauri Laats. Lauri Laats, palun! Aitäh! Hea peaminister!

Nii et teeme veel kord reklaami ERR-ile ja kutsume ka kõiki teisi vaatama seda (Naerab.), juba neljandat korda on see kõlanud.Aga

Kas mingi tabel on ka koostatud ja kuidas sellest olukorrast välja tullakse, nii et kohalikud omavalitsused ei peaks pikki kohtuteid ette võtma? Aitäh! võtma? Aitäh, hea küsija! Reklaam rahvusringhäälingule, mida me ka ju kõik maksurahast ülal peame, on minu meelest alati põhjendatud, nii et ärme häbene seda, eriti kui on kvaliteetprogramm, nagu "Esimene stuudio", "Mis värvi on majandus?" – need kõik on väga toredad saated. Kindlasti soovitame kõigil kuulajatel-vaatajatel neid vaadata, tegemist on igati kvaliteetsete saadetega, ja "Aktuaalset kaamerat" kindlasti soovitan, võime kõik edasi loetleda.Aga nüüd, tulles küsimuse juurde, siis jah, Riigikohtu otsus on Sotsiaalministeeriumis põhjalikult läbi loetud. Nagu te ütlesite, on tabel. Minu kolleeg, sotsiaalkaitseminister andis mulle tabeli ja ta hiljem hea meelega tutvustab teile neid numbreid, kui tahate. Lisaeraldised

Tänane kaheksas küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teema on põhiseaduse kehtivus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Eile oli meil siin saalis õiguskantsler Ülle Madise ja me kuulsime tema ettekande ajal tema suust midagi uskumatut, aga samas ka ausalt öeldes hirmutavat. Nimelt väitis proua õiguskantsler, et kliimaeesmärkide saavutamiseks võib piirata inimeste omandi kasutamise õigust ja nende muid põhiseaduslikke õigusi. Te olete ka täna siin muide väitnud, et Eesti on demokraatlik õigusriik, ja kuigi õiguskantsler lisas, et seda kõike tuleb teha mõistlikkuse piirides, siis see on nüüd küll äärmiselt "täpne" definitsioon – [mida tähendab] mõistlikkuse piirides? Nii et kui meil on demokraatlik õigusriik, mis põhineb põhiseadusel, ning põhiseadus teatavasti töötati välja Põhiseaduse Assamblee kollektiivse töö tulemusena ja kinnitati referendumi kaudu, siis mismoodi on ikkagi mõeldav see, et mingi poliitilise konjunktuuri muutudes õiguskantsler, kelle ülesanne on muu hulgas jälgida põhiseaduse järgimist, ütleb, ütleb, et põhiseaduslikke õigusi võib kodanikel piirata? Kas te annaksite sellele omapoolse kommentaari? Mis on teie seisukoht? Aitäh,

seal on tegelikult öeldud ka seda, et "igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada"; aga samas on seal järgmised laused: "Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt."

vabalt kasutada hakkaks piirama teiste avalikke hüvesid, olgu see siis elu, tervis, vabadus, või mingil muul moel. Õiguses tihtipeale on nii, et eri hüved ja väärtused põrkuvad omavahel, ja tihtipeale jõuavad need välja kohtusse,

ei saa keegi tossutada täis tuba, kus teised inimesed tahavad vabalt hingata. Suur tänu! Järgnevalt Mart Helme, täpsustav küsimus. Palun! Aitäh! No see vastus oli muidugi selline üsna kummist. Mina olen põhiseadust lugenud, ja olen seda korduvalt ja väga tähelepanelikult, mõttega lugenud ning teinud sealt ikkagi väga selge järelduse: Eesti Vabariigil on väga hea põhiseadus. on põhiseadus, mis töötati välja ajal, kus demokraatlik õigusriik oli lääne ühiskonnas tervikuna midagi, mis oli peaaegu et püha graali staatuses. Me praegu näeme, et ta seda ei ole. Kui te vaatate näiteks, mida on öelnud Elon Musk, siis ta on hiljuti öelnud seda, et kui demokraadid võidavad presidendivalimised, siis kehtestavad nad Ameerika Ühendriikides diktatuuri. Ma arvan, et Musk on inimene, kelle seisukohta tasub tõsiselt kuulata.

on tõlgendused võimalikud ja tõlgenduste alusel võibki inimeste põhiseaduslikke õigusi ja nende omandi kasutamise õigusi piirata. Ma ei ole sellega absoluutselt nõus. Minu arvates ei anna põhiseadus mitte kusagil kellelegi mitte mingit tõlgendamise õigust, ja ammugi mitte ajutiselt ametis olevatele peaministritele, õiguskantsleritele või muudele [sellistele inimestele]. Põhiseadus on meil olnud kõikide valitsuste, peaministrite ja õiguskantslerite ajal see tugisammas, mille peal meie riiklus tugisammas, mille peal meie riiklus seisab, ja siinkohal ma ei näe küll absoluutselt mingitki võimalust, et keegi võiks poliitilistel põhjustel põhiseadust tõlgendama hakata. Seega, ma sooviksin teilt saada ikkagi väga selget vastust sellele: kas te olete valmis konsulteerima nii presidendi, õiguskantsleri kui ka muude põhiseadust järgima ja tagama pandud institutsioonidega selles osas, et üheselt

teie kirjeldus ühe sõna, ühe lause või ühe teksti kohta on selline… Võib-olla ma otsin sõnu, et kuidagi mitte paista kriitiline ja etteheitev. kõik õigused kaalutakse vastastikku ära, õiguses seda tihtipeale tehakse, sellega tegelevad nii kohtud kui ka Riigikohus. Seda teavad juristid juba, ma arvan, esimeselt kursuselt. Seal ei ole suurt üllatust, ma ei paljasta mingit erialasaladust siin. Seda esiteks.Omandiõiguse puhul samamoodi – omandiõiguste puhul on öeldud, et kitsendused sätestab seadus, mis tähendab seda, et seadus võib seada teatavad kitsendused omandile, olgu see näiteks mingil viisil riigikaitseobjekti juures viibimine, keegi ei tohi seal midagi teha, ja nii edasi. Sellised seadustes olevad kitsendused läbivad Riigikogu praktiliselt igal aastal. Ma ei arva, et keegi protestiks selle vastu, et seaduse alusel selliseid asju tehakse.

siis seda me seadusega ei luba, ja need kitsendused tulevad seadusest, mille ka parlament vastu võtab. See vastuolu on pigem näiline ja ma arvan, et see pole tegelik. Aitäh!

teie ise, teie valitsus ja teie koalitsiooni fraktsioonid siin rikuvad seda siinsamas saaliski igapäevaselt. Samamoodi teie enda erakond eesotsas Kaja Kallasega rikkus inimeste põhiseaduslikke õigusi,

kellelgi on kahtlusi, kas õigusnorme täidetakse, siis meil on väga hästi toimiv õigussüsteem, selleks on võimalik oma põhiseaduslike õiguste, nagu ka kõikide muude õiguste, kaitseks pöörduda kohtusse. See, millele teie viitate, on ilmselt parlamendisisene debatt selle üle, kas parlamendi töö pidurdamine võiks olla Riigikogu liikme ja Riigikogu fraktsioonide nii-öelda põhiseaduslik õigus töötegemise jaoks ehk seadusandluse menetlemise jaoks. Sedagi on Riigikohus käsitlenud ja mulle tundub, et Riigikohtu sõnum on vähemalt avalikkusele olnud see, et Riigikogu põhitöö siiski on seaduste tegemine ja debattide pidamine, mitte selle töö pidurdamine. Kui te

Teema on majanduse konkurentsivõime. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh istungi juhatajale! Hea peaminister! Leedu majanduskasvust on viimasel ajal palju räägitud. Leedu majanduseksperdid ja ka ettevõtjad on kommenteerinud, et kui tahate saada samasugust majanduskasvu, siis ärge tehke nagu Eesti, ärge valitsege riiki nagu

Aitäh, hea isamaaline küsija! Ma arvan, et te valutate südant sama asja pärast, mille pärast ka valitsus ja üldsus tervikuna – kuidas saada Eesti majandus konkurentsivõimeliseks ja kasvama. See on minu meelest oluline eesmärk ja küsimused selle kohta, kuidas seda paremini teha ja kuidas sellele kaasa aidata, on alati ja igati kohased. Ma räägin, mis on valitsuse plaanid, ja eks te ise saate otsustada, millega saate teie kaasa aidata ja kuidas panustada. Selle valitsuse tegemisel seadsime endale eesmärgiks luua kindlust ebakindlas maailmas. Sellessamas kõnes, mida ma siin teile pidasin, kirjeldasin ära selle valitsuse positsioonid ja plaanid, ja mul on hea meel, et nii opositsiooniliider, Vabariigi President kui ka paljud teised on võtnud selle kindluse narratiivi oma loo osaks, ehk selle, kuhu suunas me peaksime liikuma. Kindlus tähendab seda, et me suudame hankida selle, mida on meie kaitseväel vaja; et Eestis oleks inimestel kindlus siin võtta ette, investeerida, ettevõtteid luua, planeerida perede kasvu. Ilma kindluseta ei kasva midagi, ebakindlus on niivõrd kulukas majandusele ja inimeste eludele.Teine oluline aspekt selles on majanduse konkurentsivõime, sest selleks, et olla edukad, on vaja ka majanduskasvu, inimeste jõukuse kasvu, uusi võimalusi. Selleks astume suure hulga samme. Mis puudutab näiteks planeerimisreformi, siis see tähendab seda, et planeerimine peab saama kiiremaks. Oleme teinud ümber valitsuse struktuuri, et meil oleks majandus- ja tööstusminister, kes vastutab planeeringute tegemise eest. Koostöös kohalike omavalitsustega valmistame ette planeeritud alad, et tööstused ja ettevõtted saaksid sinna tulla toimetama. Vaatame üle Euroopa raha kasutamise tempo – see on kindlasti üks asi, mis peaks olema kiirem peab olema maksimaalne, sest kui majanduses on olnud keerulised ajad, siis ka varasemates kriisides on välisvahendite kiirem kasutamine aidanud. Ja teeme veel hulga eri tegevusi.Kindluse juures on üks osa ka eelarve kordategemine ehk arusaamine, millised on riigi tulud ja kulud. Igas väikeses majapidamises – maailma mastaabis loomulikult on Eestis väikemajapidamine

lisaks, neljas prioriteet on inimeste toimetulek. See tähendab üle kogu Eesti eri investeeringute tegemist. See ei tähenda seda, et investeeringud tuleksid ja elujärg paraneks ainult nii-öelda kuldses ringis või parimates piirkondades, vaid see tähendab tegelikult seda, et me püüame suunata investeeringuid eri meetmete ka nendesse piirkondadesse, kus oleks selleks rohkem ruumi ja kus see tõstaks elujärge rohkem, annaks uusi töökohti ja võimalusi, sest mis tahes investeeringud ja majandusvõimalused on alati parem sotsiaalpoliitika kui lihtsalt toetuste jagamine. Nii et see on selline lühike kokkuvõte. Eks me jõuame sellel teemal veel debateerida. Suur tänu! Järgnevalt Jaanus Karilaid, täpsustav küsimus. Palun! Aitäh istungi juhatajale! Hea peaminister! Peab tunnistama, et nüüd küll ümmarguste vastuste generaator purunes, aga võib-olla on ka viga küsijas. Ma pean küsima siis nõndaviisi, et [te] ei saaks vastata nii abstraktselt ja ümmarguselt, et teeme samme ja elu läheb kindlamaks. Ma küsin siis niimoodi – Leedu majandusekspertide ja nende majanduskasvu ideoloogide hinnang on see, et majandussurutise tingimustes ei tehta sellist maksufestivali. Kuidas seda kommenteerite ja mis siis ikkagi on Leedu riigi selliste otsuste taga, et nad suudavad oma majandust niimoodi elavdada?

isegi kui seda ei oleks öelnud Leedu eksperdid, kelle te tõite siia debatti sisse, siis minu arvamus on sama: see maksufestival peab igal juhul lõppema, see toodab täiendavat ebakindlust. Ma tsiteerisin ka varem siin infotunnis Vabariigi Presidenti, kes ütles, et lõputu debatt muutub juba ebakindluse allikaks – mingil hetkel tuleb otsused ära teha ja edasi minna. Selle valitsuse sõnum eile pärast eelarveotsuste langetamist oli, et maksufestival saab läbi. Iga kvartal ei tule uusi maksupakkumisi. Ja kõik, kellel on eri ideed, üks parem, teine halvem, kes on väga maksuentusiastlikud, saavad neid maksuentusiastlikke mõtteid maksuentusiastidena pakkuda välja 2027. aasta valimistele minnes. Nii et, teil on õigus – maksufestival esiteks peab lõppema.Teiseks, see, mis puudutab Leedu ja Eesti positsiooni majanduses,

kehvemad, kui on Leedu ekspordipartnerite [pakutavad] võimalused. See kindlasti on üks põhjus. Ma olen kindel, et majanduseksperdid oskavad hinnata veel eri põhjusi. Ja kindluse osa ongi see, et maksufestival lõpeb – majandusel hakkab paremini minema, tuleb maksurahu ja on võimalik ka kasv. Kindlusest sünnib kasv. Aitäh, Aitäh! Ja nüüd tõepoolest tänane viimane küsimus lisaküsimusena. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! [Vastuseks] Urmas Reinsalu küsimusele, kuidas maksude tõstmine saab majanduskonkurentsi

see konkreetselt halvendab just majanduskonkurentsis olemist. Minu küsimus ongi, et äkki te põhjendate, mida tähendab siis kana-põder, ja kuidas saab maksuküüru kaotamine praeguses raskes majandusseisus parandada meie konkurentsivõimet? Aitäh! See on väga tore, et te siin lõpus selle küsimuse küsisite. Urmas Reinsalu jõudis juba saalist ära minna vahepeal hetk aega –, aga [mulle] vastates ta kurtis, et Mart Laar ei viidanud ajas tagasi Indrek Toomele. Ma ei tea, kas Mart Laar on Indrek Toomele viidanud, nagu mina viitasin Sven Sesterile, aga ma leidsin Postimehest ühe sellise huvitava loo, mis puudutab Isamaa

tollaseid otsuseid tegelikult kokku. Kana-põder-tüüpi süsteem on – ütlen teile pehmelt – midagi sellist, mis ei peaks kunagi omavahel kokku käima. Maksuküüru kaotamine loomulikult jätab inimestele raha rohkem kätte.

on sõjaparatamatus, ja paratamatus on see seetõttu ka eelarve mõttes, sest seesama viidatud aeg, kus Mart Laar kritiseeris Sven Sesteri tegevust eelarvereeglite lõdvendamisel, on kätte jõudnud. Meil polnud kriiside ajal alles vajalikke puhvreid, et sellele toetudes teha neid otsuseid, mida on vaja Eesti kindlustamiseks. Nüüd me teeme. teeme. Suur tänu, lugupeetud peaminister! Meie tänane hoogne infotund on lõppenud. Ma tänan kõiki kolleege ja valitsuse liikmeid osalemise eest! Me jätkame täpselt kell 14 algava Riigikogu täiskogu istungiga.